Dame i gospodo, molim vas pristupimo glasanju.Saglasno članu 87, kao što sam rekao, odredio sam minuta kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Kao što znate, kvorum postoji u Danu za glasanje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, pa vas molim da ubacite svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 196 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Pošto prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora (tačke od 1. do 6. dnevnog reda), podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Velikog Vojvodska Luksemburga o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 201, za – 199, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.Druga tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o prenosu nadležnosti za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju između Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

205, za – 205.Konstatujem da je jednoglasno usvojen Predlog zakona.Treća tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Izmene Međunarodne konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe, u celini.Molim

ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Četvrta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola Svetske poštanske konvencije, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Peta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Irana u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Šesta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u borbi protiv terorizma, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.Pošto zakona.Pošto prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru sudija (tačke 7. i 8. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 13) Ustava Republike Srbije Narodna skupština bira sudije većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Sedma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 204, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.Osma tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Deveta odluke.Deveta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Deseta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2019. godinu, koji je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 206.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zaključka.Jedanaesta tačka dnevnog reda.Pošto reda.Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Srbije, Narodna skupština svoje izborne nadležnosti vrši većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 206, za – 204, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.Osma i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom što sam najavio, orijentaciono sledeću sednicu u vanrednom zasedanju bi trebalo da započnemo 09. februara.Zahvaljujem se svima. Hvala.